radom. Znači, prelazimo na 7. točku dnevnog reda - Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doplatku za djecu, hitni postupak – prvo i drugo čitanje, P.Z. BR. 588 588 Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske a kod utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo primjenu hitnog postupka. Prijedlog akta primili ste u pretince. Sukladno članku 159. Poslovnika, hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje zakona. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave članak 164. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za obitelj, mladež i šport. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Državni tajnik, gospodin Tomislav Ivić. Izvolite! Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Sabora, poštovane gospođe i gospodo saborski zastupnici. Hrvatski sabor je nedavno usvojio Nacionalnu populacijsku politiku i Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o doplatka za djecu je u biti usklađivanje zakona sa populacijskom politikom koja stupa na snagu iduće godine. Suština izmjena postojećeg Zakona o doplatku na djecu svodi se na to da se mijenja dohodovni cenzus na osnovu kojeg se ostvaruje pravo za dječji doplatak sa 40% na 50% proračunske osnovice i na taj način će se povećati broj korisnika dječjeg doplatka. Naime, do sada su na osnovu postojećeg dohodovnog cenzusa koji je iznosio tisuću 330,40 kuna ostvarivali su i oni koji su imali prihode niže od tog iznosa a po ovoj izmjeni na 50% proračunske osnovice sada će to pravo moći koristiti svi čiji prihod po članu obitelji je ispod tisuću 663 kune. Drugim riječima, oko 40 tisuća novih korisnika će na osnovu izmjena ovog zakona moći koristiti ovo pravo iz zakona. Ono što također treba posebno naglasiti umjesto sada postojeća dva dohodovna cenzusa ovim prijedlogom izmjena zakona bit će utvrđena tri dohodovna cenzusa. za prvi dohodovni cenzus iznos dječjeg doplatka je 9% proračunske osnove odnosno 299,34 kune. Za drugi cenzus 7,5% proračunske osnovice odnosno 249,45 kuna. za treći dohodovni cenzus dječji doplatak će biti 6% proračunske osnovice odnosno 199,56 kuna. Izmjenama postojećeg zakona zakona predviđen je i pronatalitetni dodatak u iznosu od 500 kuna za treće i četvrto dijete. Dakle, to je isto jedna značajna novost iz populacijske politike a koja će se uvesti kroz izmjene Zakona o dječjem doplatku. Za provedbu zakona je potrebno u proračunu osigurati milijardu i 700 milijuna kuna. Ta sredstva su i osigurana naravno u državnom proračunu. Rekao sam da populacijska politika stupa na snagu 1.1. 2007. godine. Zbog toga i ovaj zakon ide u proceduru po hitnom postupku da bi se i dječji dječji doplatak na osnovu je li tako onoga što je predviđeno i kroz populacijsku politiku a i kroz izmjene ovog zakona mogao početi primjenjivati od 1.1.2007. godine Hvala lijepo. Zahvaljujem. Želi li izvjestitelj odbora uzeti riječ? Ne. Prelazimo na raspravu po klubovima. U ime kluba HNS-a, uvaženi zastupnik Dragutin Lesar. Poštovani gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege! Radi se o jednom relativno po sadržaju kratkom zakonu i koji pozdravljam jer donosi određenu materijalnu korist dijelu hrvatskog stanovništva. Brojke, naročito u obrazloženju iščitavajući i sam tekst zakona možemo promatrati, tumačiti na različite načine. Za razliku od državnog tajnika ja ću poći od toga da ove odredbe znače i to da četveročlana obitelj da četveročlana obitelj koja mjesečno ostvari prihod od 6 tisuća neće imat pravo na dječji doplatak jer je to za jednu kunu iznad dohodovnog cenzusa a 6 tisuća 653 kune u ovom trenutku je otprilike jedna i pol prosječna plaća,

To samo znači da i rješenje iz samog zakona nije dobro jer je fiksno, jer najveći dio prihoda tih obitelji su plaće. Porastom plaća u toku kalendarske godine jedne, dvije ili tri veći dio njih opet propada ispod odnosno dolazi iznad dohodovnog cenzusa tako da bi dohodovni cenzus u ostvarivanju prava trebao bit automatski korigiran sa kretanjem prosječnih plaća u Republici Hrvatskoj. Napominjem da zahtjevi za odobrenje ili priznavanja prava na dječji doplatak se podnose u veljači mjesecu, svake kalendarske godine i da jednom odobreni zahtjev temelji se na podacima iz protekle godine. Posebice su teško u onoj kategoriji dosadašnjih primatelja dječjeg doplatka kod kojih u toku kalendarske godine dolazi do bitnijih promjena. Drugo što zamjeram ovom prijedlogu zakona a u obrazloženju nema navedenih razloga zašto se ne predlaže povećanje visine dječjeg doplatka skupini kod koje se ne utvrđuje dohodovni cenzus, čini mi se da se radi o članku 12. koji nadalje ostaje 831 kunu a radi se o djeci sa posebnim potrebama temeljem kojih i je priznato pravo na dječji doplatak rješenjem socijalnih službi, dakle ne prava iz nekog drugog sektora nego iz socijalnih službi a takve djece u ovom trenutku je oko 15,5 Dakle, za tu djecu koja su još ranjivija nego zdrava ne povećavamo iznos dječjeg doplatka a kod ovih ostalih kategorija to povećanje ili ako bi uspoređivali sa dosadašnjim seže preko 20%. Treće s čime se ne mogu do kraja složiti da je i ovaj dodatak od 500 kuna za treće i četvrto dijete i ovo povećanje visine dječjeg doplatka veliki napredak u provođenju pronatalitetne politike jer moram upozoriti da problem jaslica i vrtića u smislu kapaciteta i cijene koje su tamo prisutne nismo ni dirnuli, da iza toga dolazi i problem udžbenika i školskih prijevoza koji još uvijek na nacionalnom nivou zakonodavstva nismo do kraja riješili. Dakle, ovo mogu prihvatiti kao jedan od prvih nadam se koraka koji će dovesti do toga da imati djecu u Hrvatskoj nije toliko financijsko opterećenje da ono može biti razlog odlukom o manjem broju djece. Ali ono što me tjera da neću glasati za ovaj prijedlog zakona je slijedeće. Najprije kroz zastupničko pitanje a kasnije i prijedlog zakona kojega ste nažalost prije nekoliko mjeseci odbacili upozorio sam da je u trenutku donošenja Zakona o dječjem doplatku za vrijeme što bi mi vi rekli naše vlasti a kolega Vidović je za ovom govornicom priznao da se desio propust u članku 10. došlo do zaista jedne pogreške zbog koje kažnjavamo negdje oko tisuću djece u Hrvatskoj a koja ništa nisu skrivila. Naime, članak 10. govori o dobnoj granici prava na dječji doplatak i propisuje da dijete koje ide u osnovnu školu s navršetkom petnaest godina starosti ostvaruje pravo na dječji doplatak samo do kraja školske godine. Kod srednjoškolske djece pravo na primanje dječjeg doplatka ako je propušteni razred zbog bolesti i teške povrede sa 19 godina podiže se na 21 godinu u postojećem zakonu. Dakle, kod srednjoškolske djece zakon predviđa pravo djeteta da prima dječji dodatak do 21 godine ako je do toga došlo zbog teže bolesti, invaliditeta ili nesreće ali kod djece u osnovnoj školi tog izuzetka nema. Svako dijete koje prvi razred osnovne škole upiše po preporuci nadležne liječničke komisije u osmoj godini života ili ne daj Bože za vrijeme školovanja u osnovnoj školi, propusti razred zbog teže bolesti, nesreće ili bilo čega nakon završetka odnosno nakon napunjenja petnaest godina starosti iako još u osnovnoj školi nema pravo na dječji doplatak. Ja sam kao argumenat da je to istina svom amandmanu priložio i kopiju drugostupanjskog rješenja gdje je jednom takvom podnositelju zahtjeva odbijen zahtjev za dječji doplatak gdje se poziva upravo na tu činjenicu da takve djece u zakonu nema. Kada je Vlada davala očitovanje na taj naš prijedlog u mišljenju Vlade je rečeno da Vlada priprema sveobuhvatnu promjenu zakonodavstva o dječjim doplatcima, da su i oni uočili taj nedostatak i da će se to popraviti, posebice stoga što na to obavezuje i potreba usklađenja tog dijela zakonodavstva sa europskim odnosno uredba Vijeća Europske zajednice broj 1408 iz '71. i očekivao sam da u ovom Vladinom prijedlogu dopuna Zakona o dječjem doplatku će ta odredba biti ugrađena. Nema je ponovno. Pozivajući se dakle na tu obavezu Hrvatske i dao sam amandman na ovaj prijedlog zakona i molim predstavnika Vlade i Vladu da prihvate ovaj amandman jer ukoliko ćemo čekati dubinsku analizu i cjelovitu zakonodavnu reformu ova djeca koja sada ostaju bez prava na dječji doplatak kad mi to obavimo dečki će biti u vojsci a cure udane. Oni nemaju vremena. Dakle, ne radi se o pravu koje se može naknadno ostvariti. Radi se o potrebi njihovoj sada odmah. Ja nemam točne podatke o koliko se djece radi trenutno u Hrvatskoj ali prateći podatke o broju djece koja su po komisijama prebacivane da razred upisuju godinu dana kasnije i po broju djece u toj dobi koja teže obolijevaju ne može ih biti više od tisuću u Hrvatskoj. I ako bi prosječna visina dječjeg doplatka kod njih bila na nivou 250 kuna. Zar se zaista radi o novcu da to ne možemo prihvatiti bez da zadiremo ili povećavamo stavku dječjeg doplatka jer ja znam da planirajući tu stavku Vlada nije mogla u lipu isplanirati koliko će biti sredstava za dječji doplatak. Dakle, popravljamo materijalni status 40 tisuća djece. Uvodimo novu kategoriju djece koja će imati pravo, koji su zdravi na svu sreću i ponovno propuštamo u zakon unijeti odredbu da ovi nesretnici, nesretna ta djeca izostavljamo ih iz zakona. A službe mirovinskog osiguranja ne mogu i ne smiju drugačije postupati nego odbijati zahtjeve za dječji doplatak toj djeci. Pozivam dakle i Vladu i vas poštovane kolegice i kolege da prihvaćajući moj amandman vratimo nakon nekoliko godina što su bili van zakona i tu djecu u zakon da imaju pravo na dječji doplatak kao i svaka druga djeca i normalno da odgoda kad je kod srednjoškolske godine dvije godine sa 19 na 21 ovdje bi onda išlo sa 15 maksimalno do 17 godina starosti. Ja želim vjerovati da se državni tajnik sa mnom slaže da prihvaćanjem ovog amandmana nećemo narušiti poziciju proračuna i da nećemo ugroziti projekt odnosno sustav dječjih doplataka kao što ovaj zakon predviđa. Hvala lijepa. **Milinović, Hrvatske demokratske zajednice Ivana Sučec-Trakoštanec. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Gospodine državni tajniče, kolegice i kolege! Klub Hrvatske demokratske zajednice na tragu svojeg programa i opredjeljenja podržava sve ono što doprinosi porastu nataliteta i poboljšanju obitelji u Hrvatskoj a ovo je dakle ove promjene izmjene i dopune Zakona o doplatku na djecu jedna od konkretnih i vrlo učinkovitih mjera koja će poboljšati standard porodica koje ispunjavaju uvjete prema ovom zakonu. I to je upravo na tragu svih onih mjera koje su osim dakle aktivnosti u proračunu za 2007. osigurali novac za to tako da ćemo imati evo uskoro i Zakon o besplatnim udžbenicima koje će dobiti djeca. Povećane su rodiljne naknade od kojih je naravno najniža 1663 kine, kune pardon. Za to je u Proračunu za sljedeću godinu osigurano 240 milijuna kuna više. Oprema za novorođenče se povećava skoro duplo. Znači ona će biti oko 2 tisuće 330 kuna za sljedeću godinu. dakle dodatno se prema ovom zakonu još materijalno potpomažu familije na način dakle da se snizuje cenzus onih koji to mogu dobiti pa se dakle veći broj zahtjeva i veći broj pozitivnih rješenja dakle za skoro 40 tisuća veći broj djece koja će ući u obuhvat dječjeg doplatka, a isto tako oko 50 tisuća djece će sada biti u ovim naknadama od 500 kuna za treće i četvrto dijete i mi kao Klub Hrvatske demokratske zajednice predlažemo gospodine državni tajniče da se pribave podaci koliko bi od mnogobrojnih porodica koje imaju više od četvero djece ušlo prema svojim primanjima u taj skup djece koja koja bi dobile po 500 kuna da se vidi da li je moguće u postojećem proračunu sa postojećim sredstvima koja su aproksimativno određena i za tu djecu više od 4 naći iznos od po 500 kuna. Dakle da vidimo, još jedanput ponavljam koji je to broj djece u porodicama koja bi ispunila uvjete i koji bi to onda iznos bio da se ovom Hrvatskom saboru to podastre pa da zajednički dakle sa predlagačem i sa Vladom odlučimo može li se ili ne može pokriti pokriti i taj dio jer nemamo puno porodica sa više od petero djece koliko bi se onda tu još trebalo novaca namaknuti. To je evo molba i preporuka Kluba Hrvatske demokratske zajednice. Dakle mi moramo reći da skoro 200 milijuna kuna više, a ukupni, apsolutni iznos je preko milijardu i 700 milijuna kuna koji će se dijeliti prema zakonu i biti na raspolaganju od 1. siječnja 2007. kad ove izmjene i dopune Zakona stupe na snagu dakle doprinijeti kao i brzina rješavanja zahtjeva tome da imamo sve više familija sa djecom jer podaci koje smo i dobili u predlošku ovog zakona kažu dakle da imamo najviše porodica sa dvoje dvoje djece od 11 do 15 godina pa još to dramatizira onu situaciju sa negativnom piramidom, sa previše ljudi starijih od 18 godina dakle a i u ovoj grupi vidimo da nemamo dakle u ovoj dobnoj grupi od 0 do 3 dovoljno da da bi osigurali u nekom budućem vremenu organski prirast stanovnika takav koji bi osiguravao kontinuirani razvoj Hrvatske a ne moram govoriti dakle da sve ono što danas radimo i ceste i tvornice, industrijske zone, sve ono ne vrijedi ništa ako ne budemo imali u Hrvatskoj stanovnika. ja moram dakle reći, istaknuti da su mjere koje smo do sada provodili kroz ove 3 godine koje nisu bile dostatne ali su ipak dakle od vraćanja porodiljnih naknada, produženja porodiljnog dopusta i niza drugih mjera doprinijele tome da se smanjuje negativni prirodni prirast i mogu reći dakle da je u 2004. i u 2005. ja se nadam da ćemo u 2006., 2007. imati još bolje podatke dakle negativni prirodni prirast se smanjuje. došao ispod 10 tisuća dakle 9 tisuća 449 je bio u 2004. i 9298 dakle stanovnika manje u 2005. a da je u apsolutnom iznosu porast broja živorođene djece evidentan i da je to čak za 2 tisuće i 185 više novorođene djece bilo u 2005. nego 2004. Dakle ja očekujem da će i ove mjere poboljšati tu sliku i da ćemo ići ka sve većem broju novorođene djece i da ćemo dakle zajedno sa Ministarstvom za obitelj dodatno poboljšavati ovaj zakon jer on u ovom trenu mijenja nekoliko članaka. Dakle smanjuje se osnovica koja je uvjet za dobivanje dječjeg doplatka a isto tako se i dalje potpomažu lakše i teže oboljela djeca koja iziskuju tuđu njegu, a i djeca branitelja. Moram dakle još istaknuti da mi je drago što te promjene podupire javnost jer gledajući dakle reakcije i udruga roditelja i reakcije dakle i javnosti i tiska vidimo da su ove mjere dobro došle. One neće moći dakle riješiti ukupno težinu porodice koju imaju kad imaju djecu jer naravno da i uz osiguranje dječjeg vrtića, uz osiguranje takvog radnog vremena da se može biti određeni dio dana sa djecom je teško pomiriti jednu karijeru u suvremenom društvu i porodicu sa više djece, ali onima dakle koji djecu žele, koji da tako kažem misle da je bolje imati jedno dijete nego možda jedan auto dakle treba dati svaku moguću potporu, treba staviti na viši stupanj vrijednosti što Hrvatska demokratska zajednica i stavlja dakle obitelj koja ima više djece. Staviti to kao uzor dakle i kao vrednotu kojoj treba težiti, a ne kao nešto što se smatra nazadnjaštvom, što se smatra ne znam zatucanošću ili ostalim. Dakle žene koje žele imati dijete treba im omogućiti eto i kroz ove mjere da to svoje pravo ostvare, a da onda dijete kao korisnik dječjeg doplatka ima minimalne uvjete da može dakle i sa nižim primanjima se razvijati na način na koji to naše suvremeno hrvatsko društvo zahtijeva. Dakle ja još jednom u ime Kluba Hrvatske demokratske zajednice cijenim da će promjene ovog Zakona doprinijeti boljitku a predlagače najljepše molim dakle na tragu ovoga što je govorio kolega iz HNS-a, kolega Lesar da još jednom razmotri taj član 10.

pravo na produljenu godinu dakle iz objektivnih razloga ovi u srednjoj školi da li je možda to onda moguće osigurati i djeci u osnovnoj školi dakle da ovih 15 godina ne bude zadnja granica. Ako postoji a pretpostavljamo da postoji izuzetno mali broj takvih slučajeva da to u biti uopće nije neki materijalni trošak. Dakle, to je smatramo mi u Klubu Hrvatske demokratske zajednice možda minimalni trošak a možda veliki doprinos onome kome je to potrebno i na neki način ujednačavamo praksu pa molimo predlagača da do glasovanja o ovome zakonu sam vidi da li je moguće izaći u susret onim pojedinačnim slučajevima. Kažem, evo za sad smo čuli samo za jednoga koji bi možda bili uskraćeni za neko pravo u minimalnom iznosu, a za njih i rješenju njihovog problema. Dakle, očekujemo od predlagača, od hrvatske Vlade i Ministarstva obitelji još ovakovih zakona koji će biti na tragu poboljšanja standarda hrvatske obitelji. Hvala.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 Poštovani potpredsjedniče, državni tajniče, uvažena gospodo zastupnici. Evo u ovim tablicama, podacima u proračunu za 2007. već smo ukalkulirali znači potreban iznos za 431 581 dijete. Znači, ukalkulirali smo iznos od milijardu 700 milijuna kuna. Svaki iznos koji se povećava doplatak na djecu razumljivo da treba pozdraviti i siguran sam da to neće nitko osporiti. Razumljivo je isto tako da je izborna godina. Socijalna prava valja širiti, ne sužavati i isto tako držim da nitko neće ponoviti grešku iz 2003. kad su se smanjile one porodiljske naknade iako i to treba priznati da je prije toga to pravo prošireno na više desetina tisuća žena bilo da je riječ o studenticama itd. U kolovozu 2006. bilo je 224810 korisnika doplatka sa ukupno 431 581 djetetom i to na način da 108312 roditelja bilo je u nižem dohodovnom cenzusu. Sto tisuća i 65 njih u višem, a 16433 bez utvrđenog dohodovnog cenzusa. Treba zakon jasno podržati. Može se licitirati znači kada govorimo o ovom zakonu samo oko visine iznosa, ali svaki napredak pa ako je i ovako mikroskopski mali valja podržati jer ova socijalna nejednakost sve je izražajnija i ne čudi što je tome tako, jer oko 700 000 ljudi u Republici Hrvatskoj ima plaću oko minimalne. Znači, ne prosječne od 4500 do 4600 kuna, nego 700 000 ljudi ima plaću blizu minimalne koja danas se kreće negdje oko 1900 do 2000 kuna. Jasno, od ovih 500 kuna za treće ili četvrto dijete, znači tih 500 kuna nitko neće potaknuti na treće ili četvrto dijete. Ali opet tih 500 kuna ukoliko se dobi po djetetu nešto je što je dobro došlo. Tablica na strani četiri je isto tako zanimljiva. Govori o broju djece. Govori o iznosima. Govori o dohodovnom razredu od do 665 kuna po članu obitelji. Za to je iznos od 299 kuna. Razred od 665 do 1330 kuna po članu. Znači, tu se dobiva onih 166 kuna. Branitelji imaju pravo na 374 kune i 18 lipa. Dijete sa težim oštećenjem 831 kunu i 50 lipa. Međutim, uglavnom sam se javio da bih se dotakao ovog dijela zakona i na tragu između ostalog i onoga o čemu je govorio gospodin Lesar pitajući se ili čudeći se zašto ta kategorija djece nije na drugačiji način tretirana u ovome zakonu. ostala djeca imaju pravo na svojevrsnu korekciju negdje i do 20%. Međutim, ova djeca koja bi možda imali i najveće potrebe ili njihovi roditelji da primaju adekvatnu naknadu ostaju na utvrđenom iznosu od 831 kune i 50 lipa. Rekoh za 2007. u proračunu biti će osigurano milijardu i 700 milijuna kuna. To je negdje oko 125 milijuna kuna više nego 2005. Svega 142 milijuna kuna više nego 2003. Znači, ne radi se o astronomskim povećanjima. Hajde negdje oko 7, 8% ali to zasigurno raduje. Šteta međutim što svaki roditelj svom djetetu jednostavno ne može osigurati ono što je djetetu danas potrebno, a izdaci za djecu iz godine u godinu rastu što je razumljivo jer se mijenjaju civilizacijska dostignuća, a ukoliko ih želimo pratiti onda ista valja i platiti bilo da je riječ o mobitelu, bilo da je riječ o kompjuteru. Mislim prije svega na troškove koje plaćate pošti, odnosno da budem precizniji operateru. Činjenica je da kute nisu obavezne u recimo osnovnoj školi, u gotovo svim zemljama jesu. Ali da nema djeteta koji nema mobitela već od prvog razreda što je rekoh između ostalog i civilizacijska tekovina tekovina koju mora pratiti svaki roditelj, pa bez obzira koliko u datom trenutku njegovo domaćinstvo uprihoduje. Što želim reći? Za ovu kategoriju ljudi, za našu djecu treba biti novaca. Šteta da se nije osiguralo nešto više iako je to u ukupnom iznosu negdje oko 125 milijuna kuna više za 2007. no što je bilo osigurano u u proračunu za 2006. Doista, bez obzira što možemo i politizirati i postavljati pitanje zašto se ne osigurava više novaca. Svaku promjenu na gore, na bolje treba pardon,

Gospodine potpredsjedniče, državni tajniče, kolegice i kolege. Evo, iščitavajući ovaj prijedlog zakona sjetio sam se jedne priče koju sam čuo ili pročitao davnih godina kao ilustracije i primjera etički odgovornog i neodgovornog ponašanja. U toj priči se navodi kako je jedna majka uzela svoje dijete i donijela ga na rub prozora i rekla evo vidiš dijete moje koliko te majka voli pa te neće baciti, neće će te pustiti kroz taj prozor. To je dokaz majčine ljubavi. Zašto sam se sjetio u ovom slučaju te priče? Naprosto zato što u prijedlogu i obrazloženju ovoga zakona ma kako da se može pozdraviti namjera da nakon toliko godina i gotovo cijeloga mandata ove Vlade na dnevni red dolazi jedno pravo koje bi se po naravi stvari moralo svake godine usklađivati, a posebno u zemlji u kojoj su politici i političarima bez obzira kakve provenijencije oni bili puna usta djece, brige za djecu i brige za natalitet nacije. Dakle nakon pune tri godina mandata, nakon što se 5 godina, 5 godina podsjećam nije mijenjala proračunska osnovica koja je temelj za sva socijalna davanja, dakle nakon 3 godine mandata mi dobivamo prijedlog Zakona o doplatku za djecu u kojemu se stvara privid da se eto tobože nešto poboljšava. Ovdje se referiram isključivo na onaj don zakona, onaj dio obrazloženja zakona u kojem se želi reći da je ovo što se predlaže sastavni dio pronatalitetne i populacijske politike. To naprosto ili nije tako ili se hoće reći da je recimo prije 6 godina da smo imali vrhunsku pronatalitetnu politiku pa se evo sada pokušava dostići ono što smo imali prije 5 ili 6 godina. Tu mogu dokumentirati naprosto brojkama, to su činjenice. Naime, ispričavam se, nerado uspoređujem, ali u ovom slučaju ne mogu se ne prisjetiti da je primjerice 2000. godine u Hrvatskoj dječji doplatak zbog cenzusa itd., itd.,

546 tisuća. E sad se ne bi reklo uzeo si najbolju godinu u mandatu. 2003. godine 508 tisuća 413 djece je primalo dječji doplatak. Za taj dječji doplatak te je godine davne je bilo osigurano taman toliko novca koliko se planira namaknuti iduće godine. Taman toliko koliko dakle milijardu i 700 milijuna kuna. Kada se stave u relaciju iznosi i broj djece koji se obuhvaća onda je razvidno i državni proračun koji smo imali. Onda je razvidno da je u tom mandatu ondašnje nesocijalne Vlade koja nije brinula o natalitetnoj politici

Proračun je bio 73 milijarde te godine, a dječji doplaci milijardu i 700. Sa ovim povećanjem koje će dovesti do tako, do osiguranja onoga što želimo, to je rađanje, pronatalitetna politika itd., o čemu se sve ovdje govori. Kad se sve to dakle uključi, kad se sve to prihvati mi ćemo imati povećanje broja djece sa sadašnjih 414 na predviđa se 453 tisuće djece, dakle još uvijek 50 tisuća djece manje će primati dječji doplatak nego što je primalo 2003. godine kad je bilo dakle 508 tisuća djece djece koja su primala dječji doplatak. A udio izdataka za dječji doplatak će u idućoj godini iznositi 1,5% državnoga proračuna. Dakle sa 2,3 padamo sa svim ovim povećanjima na 1,5%. To toliko o mistifikacijama. Ja ne bih ovo spominjao da se ne mistificira na loš način jedno pitanje ne zaslužuje da bude podloga za mistifikaciju, manipulaciju bilo koje vrste. Šta još u ovom zakonu nije dobro, načelno naravno hvala ti Bože pa da se i na kraju mandata barem malo korigiraju ti iznosi za dječji doplatak? I to je ono što treba podržati. Hoće li to povećanjem cenzusa, više razreda, tak svejedno. Ali treba obiteljima pomoći. No međutim šta brine ovdje? Meni se čini da se ovdje dovodi u pitanje ustavna jednakost građana da se s prijedlogom da se posebni dodatak pronatalitetni daje za treće i četvrto dijete. Pa šta je sa petim i šestim djetetom, sedmim, osmim? Šta je s tom djecom? Pa ako se kaže da se podrazumijeva ja odmah povlačim, ja sam dao amandman, ja povlačim amandman ako se podrazumijeva. Odjedanputa peto dijete ne vrijedi koliko četvrto. Nevjerojatna priča. Ja sam to išao pet puta provjeravati, pa sam vidio da to i u Nacionalnoj politici piše. Prvo i drugo dijete su jedna priča. Treće i četvrto su druga priča. E a peto, šesto? Nikome ništa. Ništa za njih, nema za njih. Zašto? Zašto? Hoćemo dobiti odgovor zašto? Zašto je peto i šesto dijete manje vrijedno od trećeg i četvrtog? Ima li bilo koji razlog da ste ispustili peto i šesto dijete. Ja bi to volio znati. Svašta mi pada na pamet, ali neću o tome govoriti. Dakle to je razlog apsolutno da se ne prihvati ovakav zakon. Sljedeći razlog također sam dao amandman u ime pravobraniteljice za djecu koja je neki dan pokušala na našem odboru zamoliti Vladu da taj amandman prihvati, poslala ga je u ministarstvo, a riječ o tome da se ispravo jedna nepravda koja proizlazi iz prakse da djedovi i bake koji preuzimaju brigu o djeci roditelja kojima nije oduzeta roditeljska skrb, procedura je preduga, traje godinama itd. bivaju lišeni prava na dječji doplatak, što nije u redu. Treba poslušati pravobraniteljicu za djecu, jer ona ima slučajeve, ima zahtjeve itd. Ugradite to u zakon. Naprosto ne vidim razloga da se to ne ugradi. Nije to tako veliki broj slučajeva. I sljedeće što želim reći vezano za Lesarov amandman. Pa znate, ma nije više u pitanju ovdje Lesar, zastupnik koji je išao sa tim prijedlogom svejedno iz koje stranke. Ovdje se radi o nečem drugom ,nečemu što je uvredljivo za nas ovdje. Kada je odbijan Lesarov amandman, ja ga neću obrazlagati, malo čas je on to učinio, a riječ je o jednoj grešci koja se desi, Bože moj, o tome da dijete koje navrši 15 godina a ne upiše u toj godini srednju školu gubi pravo u toj godini na dječji doplata, a dijete se može razboliti pa mora biti još kažnjeno i s tim, pa to je greška. Nema takvih slučajeva puno. Čovjek je na to upozorio, dao prijedlog, odbačeno je iako je rečeno, odbačeno s kojim obrazloženjem, neću vam citirati. Da će se to čim bude novi Zakon o dječjem doplatku, on se radi, dakle to je prije mjesec dana bilo. Radi se novi zakon, to ćemo ugraditi. Došao je novi zakon, nema toga Lesarovog amandmana. Pa sad vas molim, slušajući recimo jutros ovoga pristojnog Ružinskoga, koji se zahvaljivao sabornicima, zastupnicima na prijedlozima itd. i koji je pokazao kako se može uvažavati ovaj Dom. Pa nismo samo ovdje da pričamo priču i da se politički gonjamo tko će koga i kako nego da nešto i napravimo i pomognemo zakonu. Pa ovo je stvarno uvredljivo, pa to je uvredljivo. Da nam se obeća da ovaj Sabor obaveže izvršnu vlast, da nije ništa sporno ni politički, ni financijski i da se to baš niti ne pročita. Gospodine državni tajniče to nije dopustivo. To je podcjenjivanje Sabora kao institucije, svih zastupnika bez obzira kojoj političkoj stranci pripadaju. Jako sam revoltiran zbog toga. Na taj način unižavamo dignitet ljudi koji ovdje nešto pokušavaju napraviti i donijeti nekakve zakone koji će imati smisla. Dakle iz razloga koje sam sada spomenuo, ne možemo kao klub prihvatiti ovakav prijedlog zakona. Premalo je truda uloženo, premalo je truda, temeljnih intencija kojima se hoće ići u prilog i kojima se obrazlaže prijedlog ovoga zakona, a da bi on mogao biti ovakav kakav jest prihvatljiv. Nije dovoljno samo to što se popravlja greška, nerad i nebriga u tri godine na planu jačanja pronatalitetne politike. To nije dostatno, a posebno se to ne smije argumentirati ovako da je riječ o nekakvome poslu koji će povećati sigurnost hrvatskih obitelji i omogućiti ljudima da lakše skrbe o svojoj djeci. Hvala

60 tisuća žena ne može vam ni zaboraviti ni dan danas što ste učinili jer su morali prekinuti svoj radni odnos i ići na posao. I vaša usporedba: Majka uzela dijete nad otvorenim prozorom i rekla neću te bacit jer vas volim. Očito Bog vam nije dao roditeljsku odgovornost, ne ljutite se što vam tako govorim, ali hvala Bogu nije vam dao ni ono što nemate, a to je majčinska ljubav i majčinska odgovornost. I gospođa pravobraniteljica, a li ste vi njeni skrbnik, da vi u njeno ime pišete amandmane? … /Upadica se ne čuje./ … Da. Jeste li vi njeni skrbnik?

koje će svakako dovesti do pozitivnih rezultata, a glede te pronatalitetne politike od 2000. do 2003. godine bila je toliko učinkovita da se rodilo za taj mandat manje 15 tisuća Sa ovom Vladom taj negativni trend se već 2004. godine zaustavio da bi 2005. već imali 3 tisuće i 300 više rođene djece, znači to je konkretni pokazatelj pronatalitetne politike i važnosti koje ova Vlada daje za obitelj.

Pa evo ja u nizu tih netočnih navoda, navest ću evo neke. Recimo postotak izdvajanja iz proračuna bivše Vlade sigurno nije točan, jer sjetimo se bivša Vlada je imala toliko stvari koje su se vrtile izvan proračuna npr. ceste da bi taj postotak bio znatno niži da su recimo imali usklađenu riznicu. Drugo, moram ponoviti, evo što je rekla kolegica Babić, i dan danas umjesto evo vrhunske

Uvaženi zastupnik Andrija Hebrang. Kaže on da se ovdje ponižava dignitet ljudi koji se bore za pronatalitetnu politiku. Pa ova je Vlada učinila u pronatalitetnoj politici samo u zadnja tri mjeseca više nego njegova Vlada u četiri godine. Premalo je truda uloženo kaže on, više je stručnih skupova i konzultacija napravljeno za pronatalitetnu politiku nego što su oni uopće i promišljali i kaže nerad tri godine na planu pronatalitetne politike. Tu se možda djelomično s njim slažem, jer su ono puno više radili. Na primjer tim svojim radom su ukinuli naknadu za djecu s posebnim potrebama. Pa tko je to u stanju ukinuti, taj mislim da danas nema pravo kritizirati ovu Vladu koja je milijardu i 700 milijuna samo za iduću godinu odvojila za pronatalitetnu politiku. Zahvaljujem. Ja vas molim gospodine potpredsjedniče, da zastupnika ubuduće upozorite … i članak 214. Poslovnika povrijedio, ispravljajući navod koji ja a) nisam rekao i drugo, ni sa čim on to nije … **Milinović, Darko (HDZ)** Smatram da članak 209. nije povrijeđen. Uvaženi zastupnik Hebrang je po svom mišljenju ispravio netočan navod koji ste vi izrekli da ova Vlada je premalo truda uvela, zapravo imala po pitanju pronatalitetne politike i nije povrijeđen Poslovnik. Molim da ne zlorabite pločicu "povreda Poslovnika". Idemo dalje. Uvažena zastupnica Ljubica Lalić, Klub zastupnika HSS-a. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Pa evo, pred nama je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doplatu za djecu i u ime Kluba zastupnika Hrvatske seljačke stranke reći ću da ćemo mi ovaj Zakon podržati ne zato što je taj Zakon tako dobar i da donosi takve blagodati kao što nas se želi danas ovdje uvjeriti nego zbog toga što je on bolji od onoga što imamo danas. Od onoga što imamo danas, ali nije bolji od onoga što smo imali 2003. godine kad smo uz veliko zalaganje uspjeli izjednačiti djecu i onih koji koji su imali skromna primanja, nikakva primanja, ali su imali grudicu zemlje i nisu imali pravo na dječji doplatak. I upravo u toj socijalnoj senzibilnosti prema onima najpotrebnijima dogodio se porast korisnika dječjeg doplatka, odnosno djece koja su primala dječji doplatak sa 300 tisuća na 500 i nešto tisuća. Žao nam je što nije se nastavilo takvim trendom, što se zaista nisu pronalazila sredstva da dobiju djeca onih kojima je to najpotrebitije. Osobno sam ponosna što sam bila zastupnik u tom mandatu, što smo dali doprinos da se ta socijalna nepravda definitivno ispravi i vjerovali smo da se ona nikad neće ponoviti. Nejasno nam je iz kojih razloga se sada sa 500 i toliko tisuća korisnika smanjuje broj na 453 tisuće. Očito je da je problem u toj proračunskoj osnovici ali trebamo pogledati i ono što troškovno opterećuje pojedinu obitelj. Interesantno je usporediti i one košarice života i sada kad polazimo od ove proračunske osnovice, de facto, odnosno pravno, teoretski imat ćemo prihode po članu obitelji i veće od onog što zakon zahtjeva, međutim pitajmo se da li je to dovoljno. Nije dovoljno. Današnja obitelj živi na kredite. Danas se za plaću može kupiti puno manje nego što se to moglo nedavno i što se to moglo prije. I zapravo ovaj Zakon formalno poboljšanje onoga što danas imamo, a realno to je … ali nemaju pronatalitetnu ulogu. Nemaju pronatalitetnu ulogu. Nije potrebno na ovoj temi se nadmudrivati nego je potrebno biti realan. Pronatalitetna uloga podrazumijeva da bi dječji doplatak bio poticaj za novo rađanje. To naprosto nije točno, to su iluzije i u te iluzije ne trebamo se zanositi. Raspravljajući o populacijskoj politici tada smo jasno izrekli da pronatalitetna i populacijska politika podrazumijeva reforme svih drugih politika. Od gospodarske, od porezne, socijalne, itd. I upravo zbog toga što je ovo samo jedan segment kad je dokazano da se zbog dječjeg doplatka ne rađaju djeca, ne možemo reći da ovaj Zakon je u funkciji pronatalitetne politike i novog rađanja. U ispravcima krivog navoda želi nas se uvjeriti kako se dogodio neki "baby boom" pa se sada rađaju djeca i sad ja se pitam, tko to netočno govori. Predstavnik predlagatelja za kojeg pretpostavljam da je pisao obrazloženje ovog Zakona ili možda neki kolege koji ne znaju podatke jer u obrazloženju se točno piše: stanovništvo Republike Hrvatske jedno od prosječno najstarijih u svijetu s izraženim trendom porasta starijega, socijalno ovisnog stanovništva nasuprot značajnom padu novorođenog. Zašto se kod nas rađa djece puno manje nego što umire? Upravo odgovor proizlazi iz onoga što sam maloprije rekla da pronatalitetna politika podrazumijeva reforme svih drugih politika. Koliko smo puta već napomenuli u ovoj dvorani da prije svega moramo proviriti malo i u radno zakonodavstvo. Nije nam, kolege i kolegice, nikakva tajna da danas zaposlenica za određeno radno mjesto kad ide poslodavcu na razgovor prvo je pitanje da li je udana, da li će imati djece i da li ima djece. Dokle god ne otklonimo mogućnost takovog ponašanja poslodavaca, dakako da smo ostavili određenu prepreku kad mladi ljudi više ne razmišljaju o tome koliko, kako i kada će imati djece nego razmišljaju o tome da djeca nemaju. Kod nas nije problem 4., 5. i 7. i nadalje dijete. Kod nas je problem i 2. dijete. Prema statističkim podacima u Hrvatskoj na jednu obitelj dolazi 1,7, znači niti dvoje djece. Ajmo se, kolege, potruditi da stvorimo uvjete da nam je u obiteljima barem 2 djece. Barem 2 djece. Ajmo stvoriti gospodarski i materijalne uvjete da će obitelj moći se upustiti u 3, više djece pa i oni sa dobrim primanjima. Govorim to iz osobnog iskustva, iz Sa dobrim primanjima došlo se u situaciju da nije moguće djecu poslati u školu u grad jer se nema sredstava za plaćanje autobusa. I dokle god su nam takove okolnosti možemo nezadovoljno klimat glavom, međutim onaj tko ima primanja od 4 tisuće i 300 kuna ima 4-članu obitelj i mora za jednu mjesečnu kartu platiti 600 kuna, jednu mjesečnu kartu 600 kuna samo za put do grada da bi se išlo u srednju školu. Tu se nema uvjeta da se šalje 3 djece na srednjoškolsko školovanje. To je istina i zaista o tome ne želim politizirati niti se baviti politikantstvom jer ćemo više napraviti, više ćemo napraviti ako realno sagledamo situaciju u kojoj živimo. Kolege, ovo nije pesimizam. Kad sam govorila o pronatalitetnoj politici, kad sam analizirala postojeće stanje neki su me optužili da je to pesimistično gledanje. To je naša stvarnost, to je naša realnost. to je naša realnost. Ali svi mi bez obzira na političke boje smo zainteresirani da ono što nije dobro, a nije dobro jer smo ga ocijenili da je pesimistično i izgleda pesimistično, ajmo uložiti truda da se to popravi. Na koji način ćemo mi mi osigurati, dakle, tim obiteljima i mogućnost školovanja djece jer bez školovanja, bez stručnog usavršavanja nema ni gospodarskog napretka Republike Hrvatske. Mi danas imamo u Hrvatskoj 7% građana sa završenim fakultetima. Da li je to dovoljno za jednu državu koja ima ambicija da se izvuče iz postojećeg stanja. Nedovoljno je. Imat ćemo i manje. Ma ja nemam ništa protiv veleučilišta što se otvaraju u našim gradovima i jesam za to da budu jer žitelji iz moje regije ne moraju prebukirati neke druge gradove, njima je mjesto i njima je dom tamo gdje su rođeni i trebaju se vratiti tamo, ali im moramo osigurati i kvalitetu osiguranja i moramo im osigurati znanje. Za sve to je puno više potrebno nego ono što im osiguravamo. Dakle, malo sam se i udaljila od teme, međutim ova tema zapravo i zahtijeva jedno široko promišljanje o tom problemu koji je nazočan. Ne da sam ga izmislila, namjerno sam ga pročitala. Predlagatelj zakona izrijekom je u obrazloženju napisao da je smanjen broj živorođene djece. Isto tako i izrijekom napisano da ovaj Zakon ima pronatalitetnu ulogu. Taj Zakon nema pronatalitetnu ulogu i to recimo, ali time što znamo da nema pronatalitetnu ulogu, time što znamo da najčešće dječji doplatak neće poslužiti za bolju kvalitetu života djeteta nego će poslužiti za krpanje kućnih rupa ne možemo reći da smo protiv zakona. Mi prihvaćamo taj Zakon, ali tvrdimo da uvjetima u kojima, fiskalnim uvjetima, financijskim uvjetima Republike Hrvatske, a neki dan smo govorili od preko 100 milijardi kuna proračuna moglo se pronaći puno više sredstava i ta sredstva bit namijenjena djeci i ako iskreno rečeno teško da bismo mogli nama sredstva onolika kolika su uistinu i potrebna, ali zato možemo namaknuti ta sredstva indirektno, možemo namaknuti kroz gospodarski razvoj, a mi ne planiramo stopu rasta gospodarskog rasta veću od 3,6% i dokle god bude stopa rasta 3,6% i niža, a tamo smo u jednoj od nacionalnih politika pročitali da se planira tek 2009. godine stopa rasta od 5% dragi moji kolege možemo mi svaka tri mjeseca donositi ovakve i slične zakone, ali nećemo stvoriti uvjete za spronatalitetnu politiku, nećemo stvoriti uvjete za novo rađanje, nećemo stvoriti uvjete za zaustavljanje starenja našeg društva i to je naša realnost i to su naše činjenice. Više ćemo svome narodu napraviti ako istini pogledamo u oči. Hvala lijepa. Netočno je reći da su ovdje izneseni netočni podaci. Točno je reći da podatke treba znati čitati, oni su takvi kakvi jesu, egzaktni. Ja sam podatke izvadila sa službene stranice Državnog zavoda za statistiku i oni su neminovni, govore sljedeće: od 2001. do 2003. inkontinuo je padao broj novorođene djece u relativnom i apsolutnom iznosu, a od 2004. i 2005., za 2006. još ne postoje podaci je evidentan porast broja živorođene djece, on nije dovoljan u odnosu na broj umrlih, ali se u odnosu na broj umrlih istopostotno smanjuje teškare tako da je ponavljam još jednom 2004. godine negativni prirast bio puno manji nego tri godine prije, a 2005. je još manji i očekujemo da će stalno se dakle povećavati broj živorođene djece, a da će se u odnosu na umrle, dakle smanjivati negativni prirodni prirast, a cilj nam je doći do pozitivnog prirodnog prirasta. Hvala. Hvala gospodine potpredsjedniče. Kolegica je rekla da dječji doplatak nije pronatalitetna mjera. Ona je pronatalitetna mjera uz ostale pronatalitetne mjere. Također je rekla da nema uvjeta da roditelji nemaju uvjeta da šalju u školu troje i četvoro djece. Imat će kolegice uvjeta jer u populacijskoj politici je i besplatan prijevoz učenika uz besplatne udžbenike, tako da će se. I još jedan netočan navod da sada imamo 1,7 djece po obitelji. Na žalost nemamo, nego 1,2. Zahvaljujem. Ispravak netočnog navoda, uvaženi zastupnik Markovinović. što se moglo nedavno. Pa kolegice, dajte malo pogledajte oko sebe, 200 tisuća će ići na skijanje, 80 tisuća novih automobila, navala na dionice. Imate toliko razloga da u suprotno da vas uvjerimo. Dalje, nije točno da broj djece ovisi isključivo o primanjima. Pogledajte malo Njemačku, ogroman broj predbračnih ugovora gdje potpisuju ugovor da neće imati uopće djecu. Prema tom događa se nešto drugo. I još nije jasno zašto tim crnim bojama stalno želite prikriti recimo crvenu? Nije Zahvaljujem. U ime kluba HSP-a, uvaženi zastupnik Pero Kovačević. Poštovani gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege, državni tajniče. Klub Hrvatske stranke prava će podržati Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doplatku na djecu. Naime, iako ovaj Zakon u biti pripada skupini predizbornih zakona kao što je i ovaj državni proračun koji je donešen prošli petak u Hrvatskome saboru, ipak treba cijeniti i činjenicu da će biti novih 40 tisuća korisnika i to je onaj dio gdje mi ne možemo glasovati protiv takvoga prijedloga, ali ipak 40 tisuća novih korisnika znači koliko toliko će se poboljšati situacija tima obiteljima. Također normalno da su i dobra ova rješenja vezano za doplatak za djecu za treće i četvrto dijete od 500 kuna, ali opet moramo biti svjesni i realni mi smo tek krenuli rješavanje ovih pitanja vezano za pronatalitetnu politiku u Hrvatskoj, donijeli smo i Nacionalnu populacijsku politiku, kakvo je normalno da ne možemo niti smijemo biti zadovoljni i trebamo se znači usredotočiti na to kako i na koji način ovu crnu i sumornu sliku ispraviti. Zbog toga je također se u ime kluba slažem i sa ostalim klubovima koji su rekli da je pitanje kolika je pronatalitetna uloga ovoga Zakona. Ne može se reći da tih 40 tisuća novih korisnika i ovih koji će dobivati 500 i 600 za treće i četvrto dijete, da im to neće nešto predstavljati, ali to ipak kad se uzme cijela politika u ovome području ogromna problematika to je ipak kap vode u moru. Zbog činjenice da moramo biti svjesni i to predlažemo Vladi da malo razmotri i još određeni broj drugih mjera, uzmimo samo pelene, koliko košta dječja odjeća, koliko košta dječja obuća i druge potrepštine za djecu pa ćete vidjeti da su cijene u Hrvatskoj od 40 do 60% više od recimo cijena u Sloveniji i drugim zemljama. Znači ako hoćemo voditi pravu pronatalitetnu politiku onda moramo imati i te stvari na umu jer na taj način se baš pomaže i tu moramo raspravljati u skladu sa jel' PDV-e je 22% na sve ove situacije a znamo koliko se mora izdvojiti obitelj novaca i za pelene i za odjeću i za obuću i za sve druge potrepštine koje normalno djeca moraju imati. Nadamo se da će se u sklopu i onoga što smo kazali u okviru kako i na koji način popraviti sliku nataliteta odnosno "baby boom" a to je onaj dio da se hrvatskoj mladeži mora omogućiti školovanje, nakon toga zaposlenje, rješavanje stambenih pitanja i onda će se mladež odnosno mladi parovi odlučivati na djecu. Ali onda je tu onaj veliki problem u Hrvatskoj, nedostatka vrtića, nedostatka jaslica, nedostatka osnovnih škola. Znamo i sami kakva je situacija, uzmimo područje Grada Zagreba koje ima ogroman proračun, nedostaje mu vrtića, imamo osnovnih škola gdje se nastava provodi u četiri smjene a Grad Zagreb je još u boljoj poziciji od drugih gradova, općina i županija s obzirom na veličinu svoga proračuna. Znači, ovim se samo ulazi u ovaj dio rješavanja rješavanja a mi smo tek na početku. Znači, tek smo na početku ukoliko hoćemo napraviti kažem "baby boom", ukoliko negativni prirodni prirast svesti za početak na nulu a da ne govorimo o drugim situacijama. Poglavito vezano za mlade žene koje u pravilu dobivaju zaposlenje na određeno vrijeme, čekaju četiri do pet godina za prvo zaposlenje, nakon toga ako ode na porodiljni ili taj dio prestaje joj ugovor i da ne govorimo o svim drugim problemima. A i sami znate da smo u zadnje tri godine otvorili novih radnih mjesta negdje između 15 i 17 tisuća. Znači, bez gospodarsko razvitka, bez svega ovoga to je sve nemoguće, jer kako se gleda i ovaj dio proračuna može se nažalost dogoditi da će i ovaj dio biti predmet kresanja nakon novih izbora kad se vide kolika su sve opterećenja državna i zbog toga moramo poduzimati druge mjere kako bi stvari omogućili ono što svi želimo, da ispravimo tu lošu demografsku sliku populacije u Hrvatskoj, da damo takve konkretne poticaje koje će i mlade parove znači poticati da mogu ići na djecu. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Prelazimo na pojedinačnu raspravu.

Kao da smo preskočili jedan period. Naša djeca idu odmah iz pelena u školu, maltene srednju naobrazbu. Nitko ovdje ne spominje predškolski odgoj koji bi itekako trebao imati važnu ulogu u natalitetnoj politici odnosno u nadogradnji same te politike. Mi smo to prepustili županijama, županije nisu donijele čak niti mrežu predškolskog odgoja, deset godina kako je zakon na snazi, punih deset godina čak nije niti standard za predškolski odgoj i naime, naobrazbu i odgoj predškolske djece donijet. Prema tome, opet rješavamo parcijalno. Znači, da i ovo ali dajmo da naredna mjera bude i rješavanje problema predškolskog odgoja pa onda šaljimo djecu u školu itd. U tom duhu …/Govornik nije uključen./… ne razumije se./… **Milinović, Darko (HDZ)** Ali ne možete ispraviti nešto što nije spomenuo. Dobro. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Uvažena zastupnica Ruža Lelić. Hvala gospodine potpredsjedniče. Ja svakako podržavam ove izmjene i dopune Zakona o doplatku za djecu kojim se osiguravaju jednaka prava djece na ekonomsku i socijalnu sigurnost. Hrvatska se uostalom i svojim ustavnim odredbama opredijelila za osobnu zaštitu osobito obitelji, djece s posebnim potrebama i nemoćnih osoba. Ja bih rekla da je doplatak za djecu jedna od značajnih mjera kojom se pomaže prirodni prirast i daje potpora obitelji za podizanje djece i jedna je od mjera. Znači, jedna od mjera Nacionalne populacijske politike koju smo usvojili nedavno na ovoj sjednici. Doplatak za djecu ja bi istakla da ima dvojaku ulogu. Jedna od njih je evo pronatalitetna i socijalna. Evo, svakodnevno ističemo i sada u prethodnim ovim raspravama ali ipak želim naglasiti ovaj naš negativni demografski kretanja. I osobito istakla bi znači za 2015. a to je tako blizu da bi trebali imati po projekcijama 398 tisuća stanovnika manje što je zaista zabrinjavajući podatak. Povećava nam se i udio starijih osoba iznad 65 godina i već sada iznosi od 16,3 što nas ubraja u stare narode. sve ovo ugrožava jedne vitalne radne i gospodarske potencijale države i društva u cjelini. Stoga ja smatram da je populacijska politika koju smo donijeli da je to ustvari pitanje svih pitanja i da njegovo rješavanje tog pitanja ne trpi odgađanje. A mjere te populacijske politike znači, trebaju motivirati i roditelje da donesu odluku o broju djece. Prema ispitivanjima 98% stanovnika Hrvatske, obitelj i djecu smatraju najvećim vrednotama isto tako prema istraživanjima želja za imanjem djece je oko 2,7 a sada vidimo da je taj podatak oko 1,2. Znači, sve ove mjere pa i ova mjera koju danas donosimo je ustvari da motiviramo da motiviramo i osnažimo tu volju za imanje djece i da stvorimo jedno pozitivno ozračje. A svakako jedna od mjera je i ova. Kada smo govorili o tom pozitivnom ozračju ustvari evo, svakako da je to bitno i u više navrata sam ovdje istakla koliko se broj djece, koliko koliko se naš broj rođenih stalno smanjivao, osobito te podatke od 2000.-2003. godine, ti su podaci Hrvatsko zavoda za javno zdravstvo. Prema tome, oni su službeni podaci i svakako ne bi trebali biti biti upitni. I moram reći, znači da je taj negativni trend 2004. godine zaustavljen, a 2005. već se pokazalo značajno pozitivno kretanje znači je rođeno 3 tisuće i 332 djece više nego što je to bilo 2003.

I sa imamo korisnike znači bez utvrđivanja dohodovnog cenzusa oko 16 i pol tisuća. Sa predloženim izmjenama zakona a ono se sastoji ustvari od povećanja proračunske osnovice kao uvjeta za stjecanje dječjeg doplatka kao jedno značajno povećanje od 40-50% 40-50% vidimo da će ta mjera omogućiti da oko 39 tisuća i 400 djece više prima naknadu. Zatim ovo tri dohodovna cenzusa i ja bih isto tako istakla da je sigurno značajna mjera i ovo doplatak za treće i četvrto dijete. Ja sam slučajno prolazeći slušala mlade obitelji koje sa nevjericom pozitivnom, da li će se to zaista dogoditi i kako bi to itekako bilo dobro. Ovdje iz ovoga grafikona na stranici 3, vidimo ustvari da je najveći broj obitelji ipak sa jednim i sa dvoje djece, a kada je treće dijete već imamo da je drastični pad, a četvrto, peto i dalje djece da je pad onda još drastičniji. Kao što sam i rekla, znači ovim mjerama bi se broj djece koja bi primala naknadu povećao za 39 tisuća i 400 i procjenjuje se da bi oko 49 tisuća i 400 djece dobilo i ovu naknadu od 500 kuna, znači na onaj dječji doplatak koji im pripada još i po 500 kuna što mislim da je materijalni, materijalna pomoć obitelji i još bih jedanput istakla da je to jedna od mjera da kada je u pitanju školska djeca da su to i besplatni udžbenici, besplatni prijevoz, kada su u pitanju novorođenčad da je oprema za novorođenčad 70% proračunske osnovice, zatim zatim da je isto porodiljne naknade da su vezane za prosječnu plaću, znači sve su to mjere uz niz drugih mjera koje smo vidjeli u populacijskoj politici koja bi rekla da je sveobuhvatna i kontinuirana i koja će zasigurno dati ali isto tako kao što se i prethodno isticalo, mislim da samo ovo materijalno stanje i gospodarski razvoj nije jedini uvjet da imamo djecu jer onda bi ove napredne zemlje koje su daleko ispred nas ne bi imale tih problema sa natalitetom, a itekako ih imaju. Znači potrebno je niz ovih aktivnosti i što bi rekla staranje, znači znači ozračje i tome da potičemo obitelji da imaju djecu. I isto tako bih još na kraju rekla znači da se za ovaj program dječjeg doplatka sa izmjenama osigurava milijardu i 700 tisuća kuna što je za 125 milijuna znači više nego što je bilo 2006., a sa 142 142 milijuna više nego 2003. I na kraju bi evo isto htjela skrenuti pozornost. Zaista smo imali prijedlog prije u ispravljanju ove ja mislim nelogičnosti koja se potkrala u zakonu da djeca imaju pravo na dječji doplatak do 15 godine života, a ovi koji idu u srednju školu da im se to pomiče ako je razlog bolesti ili nešto. Znamo Znamo da djeca neka odloženo polaze u prvi razred zbog kako to liječnik ocijeni ili zbog bolesti i mislim da evo da bi trebalo razmotri tu mogućnost da se ta nelogičnost i i ispravi. Evo još jedanput podržavam zaista ovu mjeru kao jednu poticajnu mjeru koja će uz druge mjere populacijske politike dati sigurno i još bolje rezultate. Zahvaljujem. Zahvaljujem. Replika, uvažena zastupnica Marija Lugarić. Ja mislim da mi moramo o ovim temama populacijske politike razgovarati na puno ozbiljnijoj razini nego što je to jedna ova opća politička. Ja sam se sinoć vratila iz Bruxellesa i bila sam upravo na jednoj konferenciji na kojoj su prezentirani rezultati istraživanja o mjerama populacijske politike u svim europskim zemljama. Ono što je istraživanje pokazalo, a to je da sve one zemlje koje su svoju populacijsku politiku bazirale na tome na ovim socijalnim davanjima, doplatci, udžbenici, prijevoz, porodiljne naknade, nisu postigle porast nataliteta. Čisti primjer je Francuska. Zemlje koje su ulagale u obiteljske usluge, u vrtiće, u fleksibilno radno vrijeme, koje su ulagale u to da žena kad se vrati sa porodiljnog dopusta ima iste uvjete na koje je otišla, su pokazale da je tamo došlo do porasta nataliteta čiji primjer za to su ove sve nordijske zemlje. Prema tome kada razgovaramo mislim da ipak moramo se odmaknuti od ovih naših političkih, pa usudit ću se reći i politikantskih teza i zaista vrlo ozbiljno i znanstveno utemeljeno temeljem rezultata koji imaju i u Hrvatskoj i drugdje u Europi donijeti dobre odluke, jer nam zaista je potrebna dobra i normalna populacijska kvaliteta, populacijska politika, to je na koncu konca i nacionalni interes, ali ne ovakva čisto politikantska. **Lelić, Ruža (HDZ)** Oprostite. Ja se to u potpunosti, da o populacijskoj politici treba odgovorno razgovarati i ja sam za to. Međutim kada se nametnu politikantske teme onda morate na taj način često puta i odgovoriti mada ja to ne volim. Ali što se tiče zemalja Europske unije, pročitali smo isto tako da oni shvaćaju da imaju ozbiljni problem oko prirodnog prirasta i da isto tako razmišljaju i da je u izradi već kaže tri godine, izrada populacijske politike i da su neke zemlje, ja imam podatak baš da su neke zemlje i postigle u tome kao što se spominje mislim Nizozemska Nizozemska i Francuska, postigle značajne rezultate. A ovo što vi spominjete oko toga da ima fleksibilno radno vrijeme, to se apsolutno slažem i u populacijskoj politici upravo imamo fleksibilno radno vrijeme, imamo i mogućnost rada kod kuće za obitelji samo da je to već, državni službenici i namještenici to bi mogli raditi ali da se to malo ta mjera primjenjuje i da ove niz drugih mjera koje su što se tiče od rođenja djeteta i smještaja u predškolske ustanove, o vrtićima pri velikim radnim organizacijama, da to sve postoji u ovoj našoj populacijskoj politici samo zaista je znači trebamo kontinuirano provoditi i to trebaju provoditi svi od lokane zajednice znači prema lokalnoj samoupravi pa na dalje i onda će u tome se dati rezultata. Tu su još i porezne olakšice i sve ono drugo što smo usvojili u toj nacionalnoj populacijskoj politici. Hvala. **Milinović, Darko (HDZ)** Replika, uvažena zastupnica Jagoda Martić. Hvala gospodine potpredsjedniče. Kolegica je u svojoj raspravi rekla otprilike ovako. Jedna je od mjera pronatalitetne politike, govori se o dječjem doplatku, ali i socijalna mjera. ja naprosto ne mogu prihvatiti, a to je u zadnje vrijeme već uvriježena praksa i često puta se čuje i od predstavnika, odnosno kolega iz vladajuće stranke i od predstavnika Vlade ili bolje rečeno ministrice gospođe Kosor, da se naglašava kako je dječji doplatak vrlo bitan za promicanje pronatalitetne politike. To jednostavno ne mogu prihvatiti. On je socijalna mjera, a ja populacijsku politiku i pronatalitetnu politiku jednostavno ne mogu prihvatiti da se ona svodi na socijalne mjere. Govorim o populacijskoj politici koja ima čitav niz mjera, međutim na žalost iz nje se provode samo ove koje bih ja rekla i najlakše provesti, a to su upravo te socijalne mjere o kojima sada pričamo i među njima je dječji doplatak,

na to da imaju potomstvo, odnosno da imaju djecu onda kada su im i svi ostali životni uvjeti na neki način sređeni, znači kada imaju sigurno radno mjesto, kada imaju dom, kada imaju sve one uvjete koji im, i kada imaju naravno servise koji će im omogućiti lakše odgajanje te djece, a sa ovakvim socijalnim mjerama samo zapravo gasimo požare. Hvala.

uzmemo u to i trogodišnji porodiljni dopust i porodiljni dopust do godinu dana, sjetimo da u Europsku uniji je porodiljski dopust i do 3 mjeseca. Da smo u tim svim otišli dalje, i sigurno da to nije dovoljno. Da se mnoge mjere, ovo je najlakše kao što ste i sami rekli. Ovo su konkretne mjere i mogu se, i odmah provedive. Međutim imamo ono koje trebamo, znači, nastojati dugoročne mjere na kojima trebamo dosljedno i provoditi i provoditi ih na svim razinama da će onda sigurno dati i rezultata. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Poštovani zastupnik Slaven Letica. Nema ga, gubi pravo na riječ. Poštovana zastupnica Ljubica Brdarić. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče, državni tajniče, kolegice i kolege. Svi mi koji smo roditelji znamo kako je prekrasan osjećaj imati djecu i da ona daju smisao našem životu. Isto je tako činjenica da je za odgoj djece ili djeteta nužno jako puno ljubavi, vremena, pažnje, ali i puno novca. Svi smo svjesni i činjenice da živimo u državi u kojoj imamo 11% siromašnih, 300-tinjak tisuća nezaposlenih, gdje je kupovna moć plaća sve manja i da se živi teško. Htjeli mi to priznati ili ne, naši građani to osjećaju. Znamo da smo u zemlji u kojoj je jako teško dobiti posao, još teže doći do stana, a samim time sklopiti brak i odlučiti se imati djecu. I slažem se s onima koji tvrde da naš problem nisu 3., 4., 5. i ne znam koje dijete nego ono 1. i 2. Činjenica jest da su nam sela sve starija i tamo imamo jednu pojavu koja je jako rasprostranjena, imamo puno neoženjenih muškaraca i neudanih žena. Ljudi se naprosto više ne odlučuju na sklapanje zajednice koja bi podrazumijevala i roditeljstvo, djecu iz razno raznih razloga. To je činjenica. Kao što je činjenica da je svaka vlast dužna omogućiti što bolje uvjete svojim građanima za pristojan život i onda im dozvoliti njihovo pravo da sami odluče da li će i koliko imati djece. Ona ih ima pravo samo stimulirati, a ne imperativno tražiti da se rađamo i razmnožavamo zbog statistike jer se po meni djeca moraju rađati iz potpuno različitih i mnogo humanijih razloga. Svidjelo se to nekome ili ne, još uvijek postoji pravo na osobni izbor i to će tako i ostati. I dobro je da je tako. Smatram da pravo imaju i one osobe koje ne žele imati djecu. Mogu ali ne žele. To je daleko poštenija odluke nego roditi dijete, ne brinuti se njime i ostaviti ga na teret državi ili lokalnoj zajednici, kako hoćete. Trebali bismo se podsjetiti činjenice da živimo u zemlji u kojoj nedostaje vrtića, škola, fakulteta, pa onda kad imate sreću da vam dijete fakultet završi i radnih mjesta za tu istu djecu. I mada ovo smatram predizbornim zakonom dobro je da je došao i svaka pomoć u sadašnjem trenutku obiteljima zbog situacije u kojoj se nalazimo je dobrodošla. Ali neće problem riješiti. Zasigurno ne. Kao što u svakom slučaju se ne može niti nazvati pronatalitetnim zakonom. Ovaj Zakon ovakav kakav jest, ja sam o njemu razmišljala kao roditelj i kao majka i hipotetski kako bih postupila da je sad trenutak da trebam imati 1., 2. ili ne znam, 3. dijete. Ovaj Zakon mene ne bi stimulirao ni na šta, a ponajmanje na rađanje. Jer ja sam, kolegice i kolege, za odgovorno roditeljstvo, za takvo roditeljstvo koje će voditi unaprijed računa o tome koje su sve potrebe djece jer nije ih dovoljno roditi. To je najlakši dio priče, rođenjem tek sve počinje i to je jako težak i odgovoran posao. Ako ne odlučite roditi jako puno djece, ne brinuti o njima i očekivati da vas netko drugi spasi. Znate, čini mi se da je puno lakše stvarati proračunske ovisnike nego zaista riješiti problem, a taj bi bio da se ljudima omogući radno mjesto, dobre plaće, pristojan život pa da oni sami rješavaju sve probleme koje Vlada nastoji riješiti ovakvim zakonima. Načinom na koji se to do sad radi još dugo nećemo dočekati takvo što, a ja želim podsjetiti i sebe i vas na članak 62. Ustava Republike Hrvatske koji određuje da država štiti materinstvo, djecu i mladež te da stvara socijalne, kulturne, odgojne, materijalne i druge uvjete kojima se promiče ostvarivanje prava na dostojan život. S naglaskom na dostojan život, ne bilo kakav. Dostojan. I za one koji misle da nema situacija o kojima je govorila kolegica Lalić, da nam se djeca ne školuju zato, ne zato što nisu dovoljno pametna nego zato što im roditelji ne mogu platiti autobuske ili karte za vlak, ja ću vam reći. Kod nas u Vukovarsko-srijemskoj županiji postoji mjesto koje se zove Gunja, na granici je sa Bosnom i Hercegovinom i jako puno naše djece ide u Brčko u škole. Zato što ih od tog grada dijeli samo most. Zato jer ne mogu si platiti karte do Županje ili Vinkovaca gdje se nekad u moje vrijeme išlo u škole. I to su problemi o kojima treba voditi računa. Ova Vlada bi morala puno brže misliti i rješavati probleme jer ćemo dok ova Vlada tako brzo misli zaista kao društvo ostariti preko svake mjere i neće nam pomoći razmišljanje nego konkretne mjere što se od svake Vlade i očekuje pa tako i od ove.

Mislim, zapravo založio bih se zato da o ovoj temi, o pitanjima populacijske politike, pronatalitetne politike, itd., Sabor progovori i raspravlja, ozbiljno, stručno ozbiljno bez nepotrebnog politikanstva, ali ono se na tim osjetljivim pitanjima kod tih osjetljivih skupina toliko često naprosto spominje. Koalicijska Vlada je napravila jednu nepromišljenost nevjerojatnu. Ona je naprosto Ona je naprosto neka prava kao što su dopusti ili naknade kod trećeg djeteta itd. koja su materijalno beznačajna smanjila u trenutku kad je istodobno učinila velike stvari za područje odgoja djece. Podići broj djece koja su obuhvaćena dječjim doplatkom od 300 i nešto tisuća na 500 i nešto tisuća prvi put u Hrvatskoj su počela dobivati dječji doplatak i djeca roditelja koji ne rade. Bilo je toliko veliko i važno, ali je istodobno sve to skupa zasjenjeno činjenicom da su istodobno neka mala prava smanjena koja sad četiri, pet, šest godina stalno se ponavljaju i pretvaraju zapravo u politikanstvo na ovoj temi koja je prevažna da bi se na to svodilo. Kolega Crkvenac, ja se s vama slažem da ovo je tema koja se ne bi smjela koristiti na politikantski način, ali želim vas i ostale podsjetiti da je prošlo tri godine mandata ove Vlade, a da je koalicijska vlast na proteklim izborima kažnjena zbog svojih poteza i da se na to više ne bismo trebali osvrtati. Ova Vlada odgovorna je za ovo što se događa sad i u njenom mandatu i od nje se očekuje kad su već tvrdili da su bolji i sposobniji da to i dokažu. Druga replika, poštovana zastupnica Ruža Lelić. Izvolite. **Lelić, Ruža (HDZ)** Hvala gospodine predsjedniče. Evo kolegica je u svojoj raspravi je iznijela neke tvrdnje na koje bih evo htjela i ja da se osvrnem. Rečeno je da za imati djecu svakako treba imati puno novca. Pa ja se mogu s time složiti. Međutim, postavlja se drugo pitanje da li ustvari ono dijete koje smo mi odabrali da ima pravo da se rodi, da li mora imati odmah i mobitele i vozački ispit i mopede i sve moguće ono što treba ili je prioritet dati više djece? Ja se sjećam, mogla bih reći, sa nostalgijom se sjećam obitelji sa puno djece koji su puno manje imali, ali su bili zadovoljni i čini mi se čak i sretniji nego što to danas je. važno je naša gledišta na to važno je naše opredjeljenje što dajemo, što je to bitno na čeg ćemo dati težište. Također govori se da ne može biti imperativ da moramo se razmnožavati, mislim da je to jedan meni ovako jedan izraz koji ne mogu prihvatiti, nitko nam ni ne daje imperativ, nego ga pokušava sa raznim mjerama dati poticaj i osnažiti obitelj da ima više djece. Svakako da to treba biti osobni izbor i ja jesam za taj osobni izbor, međutim postavlja se opet pitanje da li zbog našeg osobnog izbora imamo pravo na to da evo kako crkva kaže da i ubijamo zbog toga i evo prijavljeno je znači u prošloj godini prijavljeno je 10 288 prekida trudnoće. Ja osobno sada kada gledam ovako u zrelijim godinama onda mislim da je bolje pružiti priliku za rođenje pa ima mnogo onih koji itekako žele djecu. Ovo se slažem da ima djece koja iz gunje idu iz ovih udaljenih sela naše naše županije idu u Brčko u školu i zbog materijalnih razloga, ali postoje i neki drugi razlozi zbog čega to ide, ali ja vjerujem evo da ovim se pokušava iznaći rješenja da ta djeca dobiju plaćeni prijevoz što je predviđeno u populacijskoj politici, a što je predviđeno i u mjerama i lokalne samouprave i da će to pitanje biti riješeno. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Odgovor na repliku, poštovana zastupnica Ljubica Brdarić. Izvolite. Kad sam rekla da treba puno novca mislila sam od rođenja pa do trenutka kad odgojite odraslu zrelu osobu da sama brine o sebi i bude koristan član društva. Slažem se ja da se neke vrijednosti ne mogu mjeriti novcem i nisu presudne, ali isto tako sam sigurna da svako dijete treba imati pravo na školovanje, obrazovanje, na iste startne uvjete pa da onda svojom sposobnošću se izbore za pozicije u životu, a ne da netko bude zakinut samom činjenicom da mu roditelji nemaju novca pa ga zbog toga ne mogu školovati i da on od samog početka nema šanse da bude u životu nešto više od slabo plaćenog radnika. U izbor oko toga da li će netko roditi dijete ili ne ja mislim da se ne treba zadirati, to je jedno od dostignutih prava, pravo žene i muškarca je da odlučuju o svom roditeljstvu što državi ne pomaže činjenica da ima toliko pobačaja žalim, ali potrebno je raditi više na edukaciji, na sprečavanju neželjenih trudnoća da tih prekida istih ne bude, na druge načine stimulirati rađanje, pružiti priliku da se ovom društvu pomogne prirodnim putem, a ne presijom. Može se raditi kampanja kojom će se promovirati roditeljstvo, materinstvo, brak, nemam ništa protiv, ali je sve na koncu pitanje osobnog izbora. Hvala. Poštovani zastupnik, potpredsjednik Doma Mato Arlović. Izvolite. **Arlović, Mato (SDP)** Gospodine predsjedniče, poštovane kolegice i kolege. Naravno osobno ću podržati donošenje ovoga Zakona jer je bolje išta nego ništa i svaki pomak u osiguravanju sredstava za pomaganje djeci, a pogotovo djeci koja su socijalno ugrožena dobro je došao. Međutim, mislim da bi ovdje trebalo načelno otvoriti jedno ozbiljno pitanje. Kada ćemo pristupiti pokušaju realiziranja koncepta Hrvatske kao države socijalne pravde i prestati se zapravo raspravljati i ostvarivati koncept države socijalne države? To je velika sadržajna i formalna razlika. Sve više i čime se bavimo državom kao socijalnom državom zapravo se bavimo posebice i u tom kontekstu i ovo je posljedica, ona je nužna, ona je opravdana i prihvatljiva iz jednostavnog razloga jer je preveliki broj djece koja zapravo dolaze u takvu situaciju da njihove obitelji i oni sami su u teškoj situaciji i imaju blizak prosječni dohodak po glavi obitelji i u takvoj stvari naravno da nema i ove mjere kao socijalne mjere, jer ne bi govorio o pravu djeteta nego o socijalnoj mjeri kojom se potpomaže njemu i cijeloj obitelji da kako tako održavaju svoju egzistenciju i zadovoljavaju potrebe za odgojem i obrazovanjem ovakvom jednom mjerom. O čemu se zapravo radi? Mi moramo početi ozbiljno raspravljati o tome kada i na koji način početi podizati ne samo zajamčenu plaću nego stvoriti preduvjete da zajamčena plaća odgovara ustavnoj normi koju smo propisali da u Republici Hrvatskoj prosječna zarada mora biti dostatna za potrebe prosječne obitelji da osigura dostojan život radnika i njegove prosječne obitelji. To nažalost u Hrvatskoj nije i mi imamo danas situaciju da negdje oko 2 tisuće čini mi se i 200 kuna ako se dobro sjećam je bruto zajamčena zarada što je sasvim jasno da ona ni izbliza ne odgovara prosječnoj zaradi u Republici Hrvatskoj a ponajmanje prosječnom potrebnoj sredstvima za prosječnu obitelj, prosječnoj košarici koja je neophodno potrebna. U takvoj situaciji jednostavno počinjemo se dovoditi u pitanje kada ćemo početi raspravljati u biti o onoj drugoj komponenti gospodarsko socijalnog razvoja i ukupnog društvenog razvitka i probitka naše zemlje, to je radništvo i oni koji stvaraju novu vrijednost bez obzira jel' se radilo o radnicima materijalne proizvodnje, oni koji pružaju usluge ili se radilo o poljoprivrednicima ili u krajnjoj liniji ako hoćete u domaćinstvu osobama koje se bave poslovima u domaćinstvu? Ja smatram da zbog toga napokon ćemo morati otvoriti raspravu o ovom pitanju kod donošenja gospodarske i socijalne strategije razvoja zemlje. To je broj jedan. Broj dva. Znate, ovo je reklo bi se na prvi pogled veoma mali pomak. Ispada negdje preko 30 kuna po djetetu. Ali ono što zaprepašćuje kad tako mali pomak napravimo vezano za podizanje imovinskog cenzusa za ostvarivanje prava na dohodak, na dječji doplatak da se to odražava na broj djece, da je to negdje oko 50.-tak tisuća nove djece koja će to pravo dobiti. Znači, da imamo zapravo graničnu crtu između onih koji ostvaruju ispod minimalnog dopuštenog cenzusa novca i oni koji ostvaruju nešto iznad tog pa ne mogu uć' u tu kvotu. Zapravo preveliki broj obitelji i domaćinstava i s tim u vezi djece. I onda se postavlja pitanje, kako tu nepravdu pokušati još više ispraviti? Znam, svatko će lako odgovoriti. Negdje se mora zaustaviti. otvara se suštinsko pitanje kad ćemo početi raditi na tome da stvorimo zapravo koncept Hrvatske kao socijalno pravedne države koja sukladno svojom normativnom i ustavno pravnom određenju stvara uvjete za odgovarajuća rješenja. Drugo pitanje koje bi se trebalo ovim zakonom otvoriti jeste formalno pravno pitanje na prvi pogled. Svi zaboravljamo da je ovaj Sabor ratificirao Konvenciju o zaštiti prava djeteta. Svi zaboravljamo da je po toj konvenciji pravo na dječji doplatak je pravo djeteta. I ne bi smjela biti socijalna mjera. I u takvoj situaciji ćemo morati jednom otvoriti i to pitanje kada će pravo na dječji doplatak postati pravo djeteta koje ono ostvaruje za vlastiti razvitak, vlastite potrebe ali ne kao dodatni izvor prihoda za rješavanje socijalnih problema svojih obitelji. Pa onda time na neki način preuzimaju i dio odgovornosti za vlastitu obitelj a ne samo za ostvarivanje svojih prava i dalje u izvršavanju podizanja svog standarda itd. To je prvo. Drugo pitanje koje će se otvoriti. Ako već to ne možemo ostvariti zbog materijalnih mogućnosti u kojoj se društvena i državna zajednica otvara onda se mora postaviti pitanje daljnjeg zapravo pooštravanje kriterija imovinskog i n samo imovinskog nego i drugih cenzusa koji će omogućiti što veći stupanj postizanja socijalne pravde u odnosu na socijalno najugroženijih. Ja mislim da u tom dijelu postoji još više i još dovoljno prostora da se takve stvari mogu napraviti i prava je šteta da zapravo ovaj zakon nije došao u prvom čitanju da bismo to mogli zajednički raspraviti i pokušati naći odgovarajuću mjeru i odgovarajuće kriterije da se ovo pitanje dodatno riješi. Ovako znate, kad se to pripremi po hitnom postupku kao konačni prijedlog zakona, na kraju kad je proračun prošao sa dodatnim ostvarivanjem nekakvih sredstava a u predizbornoj i izbornoj godini onda znate on dobiva onu konotaciju koju taj zakon sasvim sigurno ne bi smio imati. Kao da je on jedno od sredstava političke borbe i predizborne aktivnosti. Mislim da to ne bi smjeli prihvatiti, ne bi smjeli ovakvi zakoni za to biti i to pitanje bi morali sasvim sigurno na drugačije načine rješavati. E sad. Ima jedna stvar koja je za mene dosta interesantna. Koji zakon se primjenjuje od 1. siječnja 2007. godine, to je dakle znači da će se praktički pravo na povećani dječji doplatak početi ostvarivati od 1. siječnja? Isto tako valja reći da u ovim članku 7. se predviđa da Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje će donijeti po službenoj dužnosti rješenje u roku od 60 dana, što u krajnjoj liniji zapravo rok upravnog postupanja ali se postavlja pitanje kako će rješavati ili dobiti te osobne, povećane naknade s naslova dječjeg doplatka odmah od 1. siječnja ova djeca koja bi to trebala dobiti? Jer vjerojatno će to biti tek nakon što dobiju rješenja vjerojatno sa zaostatkom ali nemojmo zaboraviti da se radi o vremenu kada se zapravo djeca nalaze u božićnim, novogodišnjim i zimskih ferijima i kada bi neka od tih sredstava itekako dobro došla djeci između ostaloga da upotpune svoj i obiteljski proračun kojem bi mogli osigurati minimalna sredstva za aktivno provođenje ferija, da bi zapravo ojačali imunitet i svoje zdravlje. I posljednju stvar koju bi htio naznačit jeste pitanje da ovih 500 kuna za treće i četvrto dijete. interesantno je zapravo postaviti pitanje a zašto ne za svako dijete? Ako je Hrvatsku zahvatila tzv. "bijela kuga" je, onda moramo početi razmišljati da li uz dječji doplatak možemo povećati jednokratnu jednokratnu naknadu za opremanje svakog novorođenog djeteta u Republici Hrvatskoj i pružiti to svakoj majci u Republici Hrvatskoj koja to ostvaruje. Ja mislim da bi o tome trebali početi raspravljati jer je sasvim jasno da je trend ne samo smanjenja broja rođene djece po obitelji, po prosječnom bračnom paru zapravo manji, e a onda vidjeti da tamo od trećeg, četvrtog i nadalje djeteta vidimo zapravo koji to novi instrument socijalnih mjera mogao biti vezano za rješavanje i za pomoć, socijalnu pomoć društvene zajednice mnogobrojnim obiteljima u Republici Hrvatskoj. Mislim da o tim pitanjima nedovoljno vodimo računa i da bi o tim pitanjima trebalo na drugačiji način postaviti. I zaključno iz toga proizlazi zapravo ono ključno. Da time tek možemo početi ako tako počnemo pristupati i stvarati pretpostavke kako ćemo pravo na dječji doplatak početi realizirati kao i istodobno, paralelno s time u okviru demografske politike rješavati zapravo kao i socijalne politike rješavati pitanje i socijalne pomoći mnogobrojnim obiteljima i naravno stimulativnim mjerama rješavati pitanje demografske politike kojom treba omogućiti omogućiti veći broj rađanja i naravno veći broj djece u Republici Hrvatskoj. A osim toga povećanja njihovog osobnog i obiteljskog standarda koji, i društvenog naravno standarda koji može i treba omogućiti kvalitetniji život i zdravlje sve naše djece. Hvala lijepa. Replika, poštovani zastupnik Mato Crkvenac. **Crkvenac, Mato (SDP)** Arloviću, govorite da su mnoge druge ozbiljne mjere, odnosno politike, kao što je Razvojna politika i drugo, važnije od socijalnih mjera. Točno Točno je da su važne i jedne i druge. Koliko su pak važne ove razvojne, dugoročnije mjere pokazuje i činjenica da se broj djece ne povećava i ne reagira brzo na određene mjere. U određenom se razvoju mora ostvariti stabilnost u zapošljavanju u socijalnom statusu, obrazovanju i drugom pa da bi se to osjetnije osjetilo na pronatalitetnoj i populacijskoj politici. Stoga je sasvim nevjerojatno kako ljudi ovdje danas zaključuju da se s promjenom Vlade naprosto da je došlo do povećanja rađanja djece. Naprosto povećanje broja djece 2004. ili 2005. je prije rezultat mjera možda devedeset i neke ili iza toga. Tako da sve te vulgarizacije te vrste nisu naprosto dobro. Isto kao što je i činjenica to kolega Arloviću da doista bez razvojnih ozbiljnih mjera nema ozbiljne osnove niti za povećanje rezultata u ovom području. Međutim značajne su i socijalne mjere, ja se tu slažem sa predlagačima. Ali zašto onda molim vas se one odnose na treće i četvrto dijete, zašto ne i na peto i šesto itd.? i zašto su ukinuti neki važni poticaji i olakšice koje su pronatalitetne u fiskalnoj politici? Porezne olakšice koje su omogućavale da dogradite dječju sobicu i bile su vam porezna olakšica su ukinute. Prema tome, samo jedan vrlo ozbiljan zahvat u cijelo ovo područje na duži rok dat će nešto. Hvala. Gospodine predsjedniče, poštovani kolega Crkvenac. Potpuno se slažem da je i ovaj Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dječjem doplatku zapravo raspravlja o posljedicama. slažem da je najkvalitetnije rješavanje socijalnih problema i socijalne problematike u Hrvatskoj i ne samo u Hrvatskoj nego i u svakoj zemlji jeste kroz gospodarski razvoj i stvaranje osnovice za ostvarivanje individualnih i ukupnih društvenih probitaka. No ima jedna stvar koja je veoma važna u svemu tome. Činjenica je da je naša, u našem gospodarstvu država još uvijek jako puno involvirana, i kao nositelj vlasničkih ovlaštenja i kao nositelj poduzetničkih funkcija i kao nositelj tržišnih funkcija nažalost i kao nositelj pragmatičkih ne i planskih funkcija vezano za gospodarski strateški razvoj zemlje. I u takvoj situaciji ona se ne može osloboditi odgovornosti kako prema trećim subjektima na tržištu gospodarstvenicima tako i socijalne i političke odgovornosti prema društvenoj zajednici zbog toga da li djeluje ili ne djeluje na stvaranju prilika koje će omogućiti povećano investiciono ulaganje ili investicionu potrošnju, otvaranje novih radnih mjesta i zapošljavanja i stvaranja takvih gospodarskih pretpostavki koje će omogućiti veći rast plaća i zarada iz kojih će se moći financirati i akumulirati sredstva za osobnu ili obiteljsku potrošnju bez ovakvih socijalnih mjera i posljedica. dok toga nemamo i ovakva socijalna mjera je bolja da bi zaštitila socijalno ugrožene osim toga one kategorije naših građana koje smo dužni i po Ustavu štiti, a radi se o djeci, a to je zadatak svih nas da zapravo na odgovarajući način štitimo. Zbog toga ponovo podvlačim. Ja ću podržati donošenje ovog zakona, a u isto vrijeme žaliti da se moramo ovakvim mjerama kao socijalnom politikom baviti umjesto da ovakav zakon donosimo kao pravo djeteta koji njegov dodatni džeparac za zadovoljavanje zapravo kulturnih, športskih i drugih njegovih sadržaja, a ne kao socijalna mjera koja omogućuje njegovo preživljavanje zajedno sa njegovom obitelji. Hvala lijepa gospodine Crkvenac. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Petminutna rasprava, klub HDZ-a, poštovana zastupnica Ivana Sučec-Trakoštanec. Izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Vrlo kratko ću reći da Hrvatska demokratska zajednica kao ozbiljna državotvorna stranka ozbiljno podupire ozbiljne napore Ministarstva obitelji i hrvatske Vlade na donošenju i provedbi Nacionalne populacijske politike, na brizi za hrvatsku obitelj, posebice dakle za one obitelji koje su socijalno ugrožene. Tako da ovim zakonom kad stupi na snagu koji je djelomično socijalan, a djelomično i pronatalitetan će se poboljšati standard onih obitelji kojima je to potrebito. Ja moram reći dakle da smo ovdje čuli kojekakve primjedbi, ali da se mi nismo dakle bacali na raspravu o drugim problemima i faktorima populacijske politike, jer je ovdje zgusnuta rasprava na promjenu nekoliko članaka koje će skidanjem cenzusa omogućiti pristup dječjem doplatku puno većem broju djece, a to je ono najvažnije što mi želimo postići. A reći ću samo ovo. Dakle poljoprivrednice, imamo i takvih primjera koji žive bez primanja, koje kad dobiju 2 tisuće 330 kuna za dijete za opremu, koje dobiju mjesečno tisuću 663 kune, koje na to još dobiju dječji doplatak od neki minimalan od 200, dakle ipak imaju razloga razmišljati hoće li rađati ili ne. I to je dakle za neke kategorije stanovništva sa nižim primanjima vrlo dobro primanje i čak je i motivirajuće. Ja bih samo rekla da svi zajedno kao političari imamo zadaću pobijediti sve one konformizme i materijalizme i različite izme koji u biti spriječe ponekad da sami za sebe preuzmemo odgovornost, a kamoli za obitelj i djecu koja bi trebala doći i da ćemo onda vjerojatno kad svi zajedno, a iz svih naših diskusija je proizašlo ipak dakle da je politika svih politika trebala bi biti populacijska politika ili još bolje rečeno, dakle da bi nacionalna politika, populacijska politika morala biti iznad svih politika. Dakle kad na taj način postupimo svemu ovom pa i ovim malim pomacima mislim da će hrvatskim obiteljima biti A ovaj broj, i tu je netko to komentirao manjih korisnika govori možda još o jednoj stvari, a to je da se ipak našim obiteljima primanja povećavaju, a što pokazuju oni drugi makroekonomski pokazatelji dakle da se razvijanjem gospodarstva što se slažem da je baza sviju mogućih i socijalnih davanja i primanja, dakle ipak osigurava bolji standard naših građana i naših porodica. Što će reći dakle da se nisu dogodili pozitivni pomaci, ja nisam o tome govorila, promjenom Vlade, nego nakon godinu dana rada ove Vlade koja je prve mjere koje je donijela napravilo upravo to da je ispravila one male nepravde koje bi rekle, a koje su bile pogubne dakle za onih 40 tisuća koji su ostali bez dječjeg doplatka, za one koji su jasno rekli, a sad se toga ne sjećaju. Pa se sjećam izvješća HINA-e od 6. siječnja 2002. koja je rekla da se ukida doplatak za 40 tisuća djece, da se ukida doplatak na treće i svako sljedeće dijete. Točno je bilo definirano da ni za koga tih primanja nema. Dakle ja sam sigurna da će izvješća iz HINA-e od danas i sutra kada budemo glasovali o ovom zakonu biti ona koja će govoriti dakle o poboljšanju statusa porodica, o povećanju dječjeg doplatka, a to ponavljam sa radošću prihvaćaju oni kojima je to najpotrebnije, a i cjelokupna hrvatska javnost. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Završni osvrt, državni tajnik, Tomislav (HDZ)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Poštovane gospođe i gospodo zastupnici u ime predlagatelja ja se zahvaljujem svima koji su sudjelovali u raspravi. Naravno da će predlagatelj pomno proučiti i amandmane koji su uloženi na prijedlog izmjena Ono što je u cijeloj priči značajno i bitno i htjeli mi to priznati ili ne, ovim izmjenama Zakona o doplatku za djecu značajno se poboljšava situacija i stanje, jer ako se proširuje krug korisnika za 40 tisuća novih korisnika, ako se uvodi pronatalitetni dodatak od 500 kuna za otprilike 50 tisuća korisnika onda mislim da je to apsolutno u prilog tezi da se ovim izmjenama zakona značajno poboljšava situacija u ovoj oblasti. Kroz raspravu o ovom zakonu u biti raspravljalo se o nacionalnoj populacijskoj politici, ali zaboravljajući pri tome da je nacionalna populacijska politika u biti skup mjera, 60-tak mjera od kojih je ovaj zakon, izmjene ovoga zakona samo jedna od tih mjera i naravno da ova mjera sama po sebi neće dati spektakularne rezultate u smislu zaustavljanja negativnih demografskih trendova koji su u Hrvatskoj prisutni nekoliko zadnjih desetljeća, ali provedbom nacionalne populacijske politike i onih 60-tak mjera koje su sastavni dio nacionalne populacijske politike siguran sam da će se ti negativni trendovi prije svega zaustaviti a onda i popraviti u onom smislu što je želja svih nas i što se vidjelo i kroz ovu raspravu. Još jednom u ime predlagatelja zahvaljujem svima koji su sudjelovali u raspravi